idemo na slijedeću točku, a to je izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Podnositelj akta je Vlada RH temeljem članka 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. Ovom uredbom propisuje se da zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovu zakupa iz članka 261. stavaka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2020. godine, a ne 31. prosinca 2019. godine kako je uređeno važećim zakonom. S obzirom da zdravstvenu djelatnost na osnovu zakupa iz članka 261. stavaka 1. i 5. važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti sada još uvijek obavlja 639 zdravstvenih radnika za postupci koji prethode podnošenju zahtjeva tih zdravstvenih radnika, koji se provode na razini županija odnosno Grada Zagreba još uvijek nisu okončani i nisu ostvarene pretpostavke za podnošenje urednih zahtjeva tih zdravstvenih radnika Ministarstvu zdravstva za nastavak obavljanja privatne prakse u ordinaciji do 31. prosinca 2019. godine. Hvala Hvala. Također će poštovani državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić Zdravko** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, ovdje je riječ o Uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, zakona koji je u reformi ovršnog postupka trebao biti inkorporiran odnosno uključen u Ovršni zakon i njegovim stupanjem ukinut. S obzirom da je Ovršni zakon otišao u treće čitanje, a zbog rokova ovaj i primjene Direktive EU 2018/843 o izmjeni Direktive 849 iz '15.-te o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu od pranja novca ili financiranja terorizma bilo je potrebno ovaj reagirati od strane Vlade uredbom kojim se dodaju odredbe u dva članka ovoga zakona na način da se osiguravaju podaci o imateljima i korisnicima sefova. Dakle, informacija kojom se mora moći pristupiti i mora ih se moći pretraživati putem centraliziranih mehanizma prema ovoj novoj direktivi su informacije o sefovima svih fizičkih i pravnih osoba, a putem jedinstvenog registra računa koji je još sa uspostavom krenuo 2010. godine i do dan danas on nadopunjuje zavisno o izmjenama ovih direktiva. U tom registru mogu pristupiti, može pristupiti financijska obavještajna jedinica države članice odnosno u našem slučaju to je Ured za sprječavanje pranja novca. Tom izmjenom ujedno se osigurava i zakonska mogućnost da se doradi pravilnik koji je bio donijet na temelju ovoga zakona i da se u samom pravilnikom propiše i norma u vezi sefova.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Vrlo kratko, samo želim istaknuti i skrenuti pozornost mislim obje odnosno ove sve tri izmjene uredbe koje je Vlada donijela na temelju svojih zakonskih ovlasti kojih smo mi prepustili pozdravljam pogotovo ovaj dio što se tiče i Ovršnog zakona koji je poslan u treće čitanje, to je apsolutno razumljivo ali i ovaj za zakup prostora za privatne prakse odnosno obavljanje zdravstvene djelatnosti. Mislim da je to nešto što je dobro prepoznato. I ovdje smo bili nebrojeno puta svjedoci kako se osporavalo kad smo donosili uvijek ove zakone da Vlada može u periodu kad sabor zasjeda i općenito donositi ovakve uredbe, pa se tu svašta čulo i pričalo. Mislim da je ovo jedan, samo želim istaknuti zorni pokazatelj kako je to dobra praksa, kako je to uvijek bilo i kako puno ljudi koriste ovakve stvari za neke apsolutno nebitne stvari govoreći da praktički sabor bi trebao zasjedat od jutra do mraka i da ne bi ovakve stvari morale biti donešene. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Budući da izvjestitelj odbora neće uzeti riječ, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite.

potpredsjedniče, poštovani državni tajniče evo pred nama su dvije uredbe koje Vlada donosi i na temelju zakonskih ovlasti koje je morala donijeti zbog evo objektivnih okolnosti zbog kojih nisu mogli biti primijenjene onako kako su zapravo predviđene u zakonskim okvirima. Tako je Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti gdje je bilo predviđeno znači da se ovaj uredi status zdravstvenih radnika zakupaca u primarnoj i da se primjenjuje od 31. prosinca 2019. Obzirom da do 1. prosinca nisu sve jedinice regionalne samouprave znači županije i grad Zagreb okončale postupak donošenja odluka predstavničkih tijela u kriterijima za određivanje zakupnine niti su sve zdravstvene ustanove donijele odluku upravnog vijeća o iznosu zakupnine o tim kriterijima nisu se ostvarile sve pretpostavke za nastavak rada tih zdravstvenih radnika u privatnoj praksi u ordinaciji do 31. prosinca 2019. i zbog toga se mora produžiti. Znači ostalo je još kako je rečeno 639 zdravstvenih radnika koju još uvijek obavljaju ovu djelatnost zdravstvenu i ovo ne produljavanje roka za obavljanje njihovog rada u privatnoj praksi rezultiralo bi gubitkom navedenih radnih mjesta i evo zbog toga se omogućuje da zdravstveni radnici nastave svoj rad do 31. prosinca 2020. i u tom vremenu će se riješiti sve ono što županije nisu odradile u onom zakonskom roku kako je bilo predviđeno prvim zakonom. Što se tiče uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, evo kao što je isto tako rečeno ovaj Zakon o ovrsi ide u treće čitanje i zbog toga se ne može ispoštovati rok i zbog toga je važno da da ovisno i zbog članka, izmjeni Direktive o sprečavanju korištenja financijskih sredstava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma i u izmjeni Direktiva Direktiva 2009 EZ propisuje se da države članice uspostavljaju centralizirane mehanizme poput središnjeg registra … sustava za dohvat podataka kojim se omogućuje pravodobna identifikacija svih fizičkih pravnih osoba koje posjeduju ili kontroliraju račune za plaćanja i bankovne račune utvrđenje pomoću IBAN-a kako je definirano uredbom utvrđivanje tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i u izmjeni Uredbe EZ br. 924. Države članice osiguravaju da informacije koje se čuvaju na … /Govornik se ne razumije zbog prebrzog čitanja./ … mehanizmima budu izravno dostupne nacionalnom financijsko-obavještajnim jedinicama odmah i u … obliku, informacije kojima se mora moći pristupiti i mora ih se moći pretraživati putem centraliziranih mehanizama su i sefovi svih fizičkih i pravnih osoba. Člankom 1. propisuje se kako jedinstveni registar računa kao jedinstvena baza podataka sadrži podatke o sefovima fizičkih i pravnih osoba, a koje su podaci dostupni u Uredu za sprečavanje pranja novca izravnom elektroničkim putem i bez naknade. Navedena provedba odredaba direktive trebala je biti dio reforme provedbe ovršnog postupka koji se predlaže u odredbama prijedloga Ovršnog zakona na način da bise sadržaj jedinstvenog registra računa ubuduće propisivao odredbama Ovršnog zakona, a detaljnije utvrđivao uredbama pravilnika koji bi donosio ministar nadležan za poslove pravosuđa. Evo zbog svih ovih okolnosti klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Sljedeći bi trebao biti Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, trebao je govoriti poštovani zastupnik Zekanović. Nema ga, gubi pravo na govor. Nakon toga prijavljena je pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Marasa. Nema ga, gubi pravo na govor. Prijavljena je i pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Pernara. Nema ga, gubi pravo na govor. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Budući da nismo predvidjeli daljnjih točaka, mi ćemo sada napraviti stanku do 12.00 sati, molim vas da svi budemo ovdje jer će u 12.00 biti glasovanje o do sada odrađenim točkama. Hvala vam lijepa.